za 2005. godinu Sukladno članku 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Upravni odbor fonda dostavio je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Potpredsjednica Vlade ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i predsjednica Upravnog odbora fonda gospođa Jadranka Kosor će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici! Ja vas pozdravljam i evo danas sam pred vama u ime Upravnoga Upravnoga odbora Fonda hrvatskih branitelja kao predsjednica Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja budući da je prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja i njegovu upravnom odboru ministar hrvatskih branitelja po funkciji i na čelu upravnoga odbora. u srpnju ove godine Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja na prijedlog Društva za upravljanje imovinom fonda prihvatio je poslovno izvješće i ono se

Hrvatskoga sabora gospodin Đakić, zatim predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva gospodin Bračić i kao što rekoh u ime Ministarstva hrvatskih branitelja po funkciji to sam ja također i na funkciji predsjednice upravnog odbora. Poslovno izvješće kao što ste vidjeli sastoji se od uvodnog dijela i od informativnog prospekta. Ja ću samo ukratko prijeći one najvažnije stepenice koje držim da su najvažnije i u ovom poslovnom izvješću ali isto tako stepenice koje prate uspostavljanje Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. Podsjećam evo da je u ožujku 2004. održana konstituirajuća sjednica upravnoga odbora u novome sazivu zato što je, podsjećam također, vi to dobro znate jer se to radilo u ovom mandatu trebalo nužno da bi fond uistinu mogao profunkcionirati izmijeniti zakon koji je donesen u prethodnom sazivu Hrvatskoga sabora. Mi smo to učinili prije svega na inzistiranje stručnjaka, stručnih tijela, primjerice tadašnje Komisije za vrijednosne papire ali i drugih koji su ukazivali da su neke odredbe tako koncipirane u zakonu da se naprosto moraju promijeniti jer su neodržive. Dakle, izmijenili smo zakon i u srpnju 2004. godine usvojen je Statut Fonda hrvatskih branitelja i Pravilnik o kriterijima za odabir društva za upravljanje imovinom. U rujnu 2004. raspisali smo natječaj za izbor Društva za upravljanje fondom a u prosincu 2004. godine Upravni odbor fonda donio je odluku odluku o izboru Društva za upravljanje, dakle na temelju natječaja i to je od tada Erste Invest d.o.o. Zagreb. Upravni odbor također je usvojio prijedlog kriterija za dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja koji je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj održanoj 15. prosinca 2004. godine i prihvatila. U ožujku 2005. godine otvoren je zastupnički račun fonda u Središnjoj depozitarnoj agenciji te skrbnički račun pri HVB Splitskoj banci. U travnju pak 2005. godine broj utvrđenih dionica HT-a od 5 milijuna 732 tisuće 197 prenesen je u fond i fond je tada tada službeno i započeo s radom. Znači, u travnju prošle godine 2005. kad je ponavljam preneseno prema Zakonu o privatizaciji odnosno privatizaciji HT-a više od 5 milijuna dionica HT-a.

U srpnju prošle godine također prenesen je u Fond hrvatskih branitelja i dio dividende HT-a za 2004. godinu u iznosu od 13 milijuna 465 tisuća U rujnu prošle godine mi smo objavili i Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata. Kad evo govorim o registru koji je naravno bio jedan od nužnih i preduvjeta da bismo sve poslove koje je trebalo obaviti i koje obavljamo vezano za fond, da bismo dakle uspostavili i registar, da bismo ga i objavili morali smo obaviti iznimno puno iznimno teškoga posla koji je evo nužan ponavljam da bi se naravno mogli označiti dioničari ali isto tako da bi se mogli izračunati udjeli. Ja ću možda ovdje samo evo iskoristiti prigodu pa samo naznačiti neke od problema s kojima smo se susreli u izradi registra i koji još uvijek susrećemo i koji još uvijek naravno nastojimo ukloniti. Primjerice, tijekom analize a to piše i u ovome izvješću uočeni su nedostaci kod jednog broja članova fonda odnosno kod točno 21 tisuće i to su različite greške, od jedinstvenih matičnih brojeva kojih zapravo i nije bilo, nepostojanje mjesta prebivališta. Ja uvijek evo znam iznijeti primjer da smo naišli na ne mali broj imena i prezimena, dakle uvrštenih u registar gdje je pod adresom bila upisana nepoznata adresa primjerice bez broja. Dakle, to govorim samo da biste dobili potpunu sliku o tome kakve sve probleme nailazimo. Naravno, nepostojanje mjesta i boravišta, greške pri izračunu dana koje su ljudi proveli u radu, nepostojanje razrade na borbeni i neborbeni sektor itd. Jedan dio tih poslova još uvijek obavljamo i danas. Naime, vi znate da Ministarstvo hrvatskih branitelja odnosno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i u izradi registra i svim drugim poslovima koji su vezani na ratne puteve odnosno na broj dana, godina koje su pojedini pripadnici hrvatske vojske u to doba odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova da je vezano i da se naslanja isključivo na podatke Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. 14. rujna prošle godine objavljen je Registar hrvatskih branitelja. 16. studenog prošle godine izvršen je prijenos 7% dionica INA-e. 7% dionica INA-e znači 700 tisuća dionica. Ja ću i ovdje spomenuti ono što sam rekla i na sjednici Odbora za ratne veterane prije neki dan da ni prema Zakonu o privatizaciji ni prema Zakonu o privatizaciji INA-e Vlada nije imala neki određeni rok u kojem je trebala prenijeti tih 7% dionica INA-e i mislim da je to vrijedno istaknuti jer je Vlada smatrala da je ono što hrvatskim braniteljima pripada u njihov Fond nužno što je moguće prije od uspostavljanja Fonda i prenijeti u Fond hrvatskih branitelja. Tih 7% dionica INA-e procijenjeno je u iznosu od 740 milijuna, 600 tisuća kuna. U prosincu prošle godine prenesen je ostatak dividende za 2004. godinu u Fond u iznosu od 114 milijuna 661 tisuće 554 kune i 42 lipe, a 24. siječnja ove godine prenesen je i predujam dividende od 50% od dividende za 2005. godinu ili točnije i sasvim točno i precizno 56 milijuna 920 tisuća 751 kuna i 24 lipe. Tako da je nakon svega toga Fond raspolagao s vrijednošću od više od dvije milijarde i Također želim podsjetiti da je dobit Fonda u 2005. godini iznosila 126,4 milijuna kuna. hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata dobit se dijeli na sljedeći način: 1/3 se reinvestira dakle 42 milijuna, 42,13 sasvim točnije. Zatim prema Zakonu jedna se trećina isplaćuje članovima Fonda i 1/3 se prema Zakonu treba utrošiti na socijalne, razvojne i humanitarne potrebe hrvatskih branitelja. branitelja. To su dakle odredbe iz Zakona o Fondu. Želim podsjetiti sve vas makar sam sigurna da svi o tome dobro znate budući da ste raspravljali relativno nedavno o 2 zakona. Jedan o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja odnosno djece hrvatskih branitelja. I drugi o zakladi dakle Zakon o zakladi. Svi oni su stupili na snagu. Da je Upravni odbor Fonda donio u prosincu prošle godine odluku da će se ta 1/3 dobiti Fonda hrvatskih branitelja, dakle u ovom slučaju je to nešto više od 42 milijuna kuna, podijeliti tako da se 40% sredstava uloži u Fond za stipendiranje dakle hrvatskih branitelja odnosno djece i 60% u zakladu. Da bismo to sve proveli mi smo naravno morali pripremiti i ova dva zakona o kojima ste vi raspravljali, koji su doneseni, koji su stupili na snagu i zakoni su već također oživjeli. Dakle mi smo uspostavili i upravne odbore Fonda za stipendiranje i Upravni odbor zaklade zaklade i zapravo smo i po tome počeli raditi ili bolje rečeno i Fond za stipendiranje i Zaklada su počeli raditi. Zakladi pripada prema tom dogovoru 60% sredstava iz te 1/3 dobiti a to je nešto više od 25 milijuna kuna. U ovom trenutku naravno donosi se odnosno odrađuje se onaj možda i najteži dio posla oko zaklade a to je uspostavljanje jasnih, preciznih kriterija tko može dobiti pomoć naravno od hrvatskih branitelja iz Zaklade. Dakle to moraju biti čvrsti kriteriji mimo kojih se ne može dodijeliti niti jedna pomoć u iznimnim slučajevima kad se ništa više ne može učiniti u okviru zakona odnosno zakona različitih ali prije svega Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Sukladno Zakonu o fondu također želim podsjetiti Društvo za upravljanje Fondom dužno je do 31. ožujka svake godine izdati i informativni prospekt s informacijama o poslovanju o poslovanju Fonda odnosno društva do 31. prosinca prethodne godine. To je evo za prošlu godinu i učinjeno. Želim vas također izvijestiti da je nakon revizija financijskih izvješća Erste Investa izvršenih od strane revizorske kuće tim revizorskim izvješćem od 3. ožujka 2006. za razdoblje od 12. travnja do 31. prosinca 2005. godine te izvješćem od 17. ožujka 2006. godine za godinu zaključno sa 31. prosincem 2005. godine izraženo pozitivno mišljenje o financijskom izvješću Fonda za navedena razdoblja. 30. kolovoza kad smo pripremali i ovo izvješće prema Hrvatskom saboru dakle nakon što je Upravni odbor donio svoju odluku 30. kolovoza imovina Fonda je iznosila dvije milijarde 162 milijuna 257 tisuća 122 kune i 68 lipa. Međutim danas smo također imali sjednicu Upravnoga odbora Fonda i prema izvješću Društva za upravljanje imovinom imovina odnosno vrijednost imovine od tog 30. kolovoza ove godine evo do danas porasla. Vi dobro znate da se ta vrijednost mijenja. I ona dakle na današnji dan iznosi dvije milijarde 163 milijuna 950 tisuća 452 kune. Evo to su oni osnovni podaci i osnovne naznake iz poslovnoga izvješća. Sa zadovoljstvom konstatiram da je i matični odbor, Odbor za ratne veterane raspravio jednoglasno dao potporu ovome izvješću i željela bih još na samom kraju budući da sam spomenula tko su sve članovi Upravnoga odbora koji po zakonu, po članku 8. Zakona o Fondu podnosi izvješće izravno Hrvatskom saboru. Dakle Vlada daje samo svoje mišljenje na ovo izvješće, ali Upravni odbor podnosi vama izravno izvješće i mislim da je to odlično ugrađeno u zakon. Budući da ću ja negdje za tri četvrt sata ili nešto manje morati otići zbog prije preuzetih obveza, što se naravno ispričavam, ali to mimo moje volje. Želim podsjetiti da onda tu ostaje član Upravnoga odbora Fonda koji vam je podnio izvješće, gospodin koji je vaš predstavnik u Upravnome odboru, pa eventualno poslije može odgovoriti na sva pitanja koja će biti postavljena u raspravi. Zahvaljujem. Hvala. Predsjednik Odbora za ratne veterane, poštovani zastupnik Vlado Jukić. Izvolite. hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2005. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji aktom od 17. srpnja 2006. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske koja nije imala primjedbi na predmetno izvješće. Sjednici su nazočili predstavnici udruga branitelja i stradalnika proizašlih iz Domovinskog rata. Predsjednica Upravnog odbora Fonda izvijestila je nazočne članove Odbora te predstavnike udruga o radnjama koje su poduzete od donošenja Zakona o fondu kojim je isti osnovan do trenutka službenog početka rada Fonda 12. travnja 2005. godine. A to su donošenje statuta Fonda, Pravilnika o kriterijima za odabir društva za upravljanje Fondom, otvaranje zastupničkog računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji, skrbničkog i novčanog računa te o procjeni vrijednosti dionica Hrvatskog telekoma i INA-e. Temeljem natječaja izvršen je odabir Erste Invest Zagreb, za društvo za upravljanje Fondom kao najpovoljnijeg ponuđača. Ukupna vrijednost imovine Fonda na dan 31. prosinca 2005. godine iznosila je 2 milijuna, 2 milijarde kuna, a sastoji se od dionica Hrvatskog telekoma u procijenjenoj vrijednosti od milijardu 242 milijuna kuna, te dionica INA-e u procijenjenoj vrijednosti 740 milijuna kuna, oročenih depozita u iznosu od 114 i pol milijuna kuna, i dr. Početkom siječnja 2006. godine u Fond je prebačen predujam dividende HT-a za 2003. godinu s osnova vlasništva 7% dionica i to u iznosu od 56,9 milijuna kuna. U Registru hrvatskih branitelja uočeni su nedostaci i greške koje se u suradnji s nadležnim ministarstvima MORH-om i MUP-om otklanjaju. Temeljem registra u travnju ove godine poslane su potvrde o udjelima u Fondu članovima Fonda, tj. hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Prema tumačenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a koje je zatražilo društvo za upravljanje Fondom rok od 3 godine propisan zakonom u kojem članovi Fonda ne mogu raspolagati svojim udjelima počinje teći od dana službenog početka rada Fonda, a to je 12. travnja 2005. godine. Članovi Odbora u svojoj su raspravi pohvalili izvješće kao transparentno i iscrpno, a zadovoljni su i dobrim početkom rada Fonda, što najbolje potvrđuje pozitivan nalaz Revizije, a znajući za skepticizam koji je bio prisutan kod donošenja Zakona o fondu. Postavljeno je pitanje o eventualno ponovnom slanju potvrda o učešću u Fondu članovima Fonda imajući u vidu primjedbe koje su iznijete na važeće kriterije za dodjelu udjela u Fondu. Istaknuta je potreba smještaja braniteljskih financijskih ustanova, Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, zatim Fonda za stipendiranje i zaklade na jedno mjesto te pravo prvokupa dionica nakon proteka roka od 3 godine, čime bi se očuvala vrijednost Fonda. Također je potrebno pronaći način na koji bi branitelji koji to žele mogli svoje udjele darovati bilo u Fond za stipendiranje, bilo u Zakladu hrvatskih branitelja. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru zaključak prihvaća se poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2005. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite.

gospođo potpredsjednice hrvatske Vlade, ministrice i predsjednice Upravnog odbora Fonda, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća i pohvaljuje poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2005. godinu. Poslovno izvješće o radu Fonda obuhvaća sve radnje i poslove koji su učinjeni od konstituirajući sjednice Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja koja je održana, kao to ste čuli, u ožujku 2004. godine. Prva zadaća Upravnog odbora Fonda bila je napraviti zakonodavno-pravni okvir početka djelovanja Upravnog odbora Fonda, s obzirom na postojeći Zakon o Fondu hrvatskih branitelja koji je usvojen i donesen u listopadu 2003. godine, a nije na adekvatan način omogućavao rad samog Fonda te je bilo nužno pristupiti izmjenama i dopunama zakona. U izmjenama i dopunama uz predstavnike udruge proizašlih iz Domovinskog rata u prijedlozima za izmjene i dopune Zakona o Fondu sudjelovali su i predstavnici Komisije za vrijednosne papire, Fonda za privatizaciju te su izmjene i dopune stručno i kvalitetno pripremljene te donesene kao zakon koji je objavljen u lipnju 2004. godine. u daljnjim aktivnostima Upravni odbor Fonda pristupio je donošenju statuta, Pravilnika o kriterijima za odabir društva, te upravljanje Fondom te pristupilo raspisivanju javnog natječaja za izbor društva za upravljanje Fondom. Statut i Pravilnik objavljeni su u srpnju 2004. godine nakon završenog natječajnog roka te pristiglih ponuda, a sukladno statutu i Pravilnika o kriterijima za odabir društva uz uz prisustvo javnog bilježnika. U studenom 2004. godine održano je javno otvaranje ponuda sa detaljnim zapisnikom te ponuđenim cijenama i garancijama za pristigle ponuđače i ponude. Na sjednici održanoj u prosincu 2004. godine Upravni odbor donosi odluku o izboru društva za upravljanje Fondom te je odabrano društva, kao što ste i čuli, Erste Invest d.o.o., Zagreb. izbora poduzimaju se daljnji koraci. Otvara se zastupnički račun u Središnjoj depozitarnoj agenciji i skrbnički račun Fonda pri Splitskoj banci, tj. depozitarnoj banci Fonda hrvatskih branitelja. Otvoren je osnovni račun Fonda hrvatskih branitelja u depozitnoj banci na koji će dolaziti svi novčani priljevi. Napravljena je procjena vrijednosti dionica HT-a metodom diskontnog novčanog tijeka. Ova metoda priznata i prema međunarodnim priznatim standardima i najbolje oslikava položaj, odnosno vrijednost kompanije, tj. tvrtke uzimajući u obzir buduća kretanja, ali i tržište na kojem djeluje tvrtka. U vrijeme procjene društva nisu bila dostupna financijska izvješća za 2004. kao ni poslovni planovi za sljedeće razdoblje. Ali je napravljena procjena i tih kretanja je osnovne pretpostavke koje su uzete u obzir i rast telekomunikacijskog tržišta, ali i pad udjela HT-a na svim područjima zbog jačanja postojeće i dolaska nove konkurencije. Uzimajući sve gore navedene procjene, tj. fer procjene, cijena jedne dionice HT-a uz sve respektabilne pokazatelje koji su mogli biti upotrijebljeni iznosi 216,8 kuna ili ukupna vrijednost dionica HT-a koje su prenijete u vlasništvo fonda iznosi milijardu i 242 Napravljen je prijenos 7% tih dionica HT-a na skrbnički račun fonda te je fond započeo s radom. Prijenos je izvršen 12. travnja 2005. godine te sa tim danom i datumom službeno počinje sa radom Fond hrvatskih branitelja te na dan prijenosa stječe se pravo i na dividendu HT-a za 2005. godinu koja iznosi ukupno u 2005. godini 128 milijuna 126 tisuća 568 kuna i 95 lipa. Napravljena je procjena vrijednosti 7% dionica INA-e te njihov prijenos na skrbnički račun fonda. Ista metoda u procjeni korištena je i ovaj puta te su isti pokazatelji bili nedostupni nedostupni i ovaj puta. Uz sve upotrijebljeno u procjeni došlo se do fer vrijednosti jedne dionice INA-e koja iznosi tisuću 58 kuna što ukupnom broju prenesenih dionica INA-e u vlasništvu fonda iznosi 740 milijuna 600 tisuća kuna. Današnji portfelj fonda u ukupnoj vrijednosti imovine iznosi 2 milijarde 109 milijuna 845 tisuća 664 kune i 97 lipa, a struktura imovine Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na dan 31. prosinca je sljedeća kao što ste mogli vidjeti iz izvješća i ona se sastoji od dionica HT-a u iznosu od milijardu 242 milijuna 760 u nivou od 740 milijuna 600 tisuća kuna Hrvatske države obaveznice u nivou 10 milijuna 143 tisuće, hrvatske korporativne obaveznice milijun i oročeni depoziti 114 tisuća, 114 milijuna i 500 tisuća koji prelaze u državne obaveznice taj depozit i novac od potraživanja od 910 tisuća te obaveze 397 tisuća. U 2005. godini ostvarena je dobit fonda u iznosu od 126 milijuna i, 126,4 milijuna kuna te sukladno Zakonu o fondu trećina dobiti se reinvestira, tj. ostaje u fondu, to je ukupna vrijednost 42 milijuna i 130 tisuća kuna. Druga trećina će se isplatiti članovima fonda razmjerno njihovim udjelima dok treća trećina će se upotrijebiti na socijalne razvojne i humanitarne potpore hrvatskih branitelja sukladno odluci upravnog odbora fonda, a koju mora u krajnosti potvrditi i Vlada. Krajem rujna 2005. godine društvu je dostavljen i registar hrvatskih branitelja. Odmah nakon dostave registra društvo je napravilo detaljnu analizu dobivenih podataka pri čemu su uočeni i nedostaci kod manjeg broja članova i oni se odnose na greške u jedinstvenom matičnom broju, greške u vremenu provedenom u postrojbama ili nepostojanju točnih adresa prebivališta korisnika, tj. hrvatskih branitelja koji ostvaruju pravo na udjele u fondu. Dat je i rok za prigovore na rješenja koji je trajao do 30.6. ali s obzirom da jedan dio hrvatskih branitelja koji je društvo za upravljanje uočilo da nisu reagirali i nisu stavili prigovore pa je odlukom upravnog odbora fonda taj rok prolongiran od 30.8.2006. godine kako bi svi mogli svoje prigovore, ispravke i težnje te potvrde koje nisu upotrijebljene, a greškom Ministarstva obrane ili unutrašnjih poslova se potkrale određene greške određene greške da se mogu ispraviti. Stoga je društvo i zaduženo da svima mora odgovoriti u roku do 30.11. tekuće godine. U suradnji sa Ministarstvom branitelja, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane u tijeku je i raščišćavanje i ostalih nedostataka uočenih u registru kako bi i svim ostalim članovima Fonda hrvatskih branitelja bile poslane potvrde u najkraćem roku. Tijekom travnja 2006. godine poslane su potvrde na adrese većine članova, a to što kažem većine iznosilo je točan broj od oko 486 tisuća potvrda je upućeno ili u prijevodu 96% hrvatskih branitelj je bilo, dobilo svoje potvrde o udjelima u društvu. fondom dužno je članovima fonda pružiti sigurnost, likvidnost te primjeren prinos u odnosu na preuzeti rizik ulaganja. Ovaj Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji je po svojoj prirodi konzervativan s posebnim naglaskom na sigurnost i likvidnost imovine fonda, a sve u cilju rada kao savjesnog gospodarstvenika i likvidnosti imovine gospodarstvenika isključivo u interesu vlasnika udjela u fondu. Pitanja koja se protežu je i način obračunavanja troškova upravljanja fondom. Osnovicu za izračun naknade čini ukupna vrijednost imovine fonda umanjena za iznos svih obaveza fonda s osnove ulaganja. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje društvu za upravljanje jednom mjesečno. Upravljačka naknada iznosi 0,238% godišnje kao što je izlicitirana na javnom natječaju i ponuđena od strane društva

poštarina po jednoj obavijesti o udjelima u fondu iznosila 2 kune i 20 lipa ili ukupno za sve kojima su upućene kojima su upućene potvrde o udjelima u fondu, ukupna vrijednost samo poštarine iznosi milijun i 300 tisuća kuna. I na kraju želim naglasiti da revizija koja je i koja je namijenjena vlasnicima udjela sa posebnim osvrtom vlasnicima udjela govori o tome da je po njihovom mišljenju skraćeni financijski izvještaj i prikazani u nastavku u skladu su sa svim značajnim stavkama, sa financijskim izvještajima iz kojih su izvedeni. Stoga se može jasno reći da revizijsko mišljenje je i da je fond i društvo za upravljanje fondom radilo besprijekorno. Još jedanputa želim pohvaliti ispred Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ovakav transparentan prikaz Izvješća o radu fonda i želim da ubuduće uz one tegobe koje postoje, a to je stalni prijepor i rad komisije, tj. rad radne skupine koja da li će se udjeli mijenjati na težnju već jednog dijela udruga. Da li će oni biti vrednovanje po borbenim operacijama i borbenom sektoru i da li su naša ministarstva u stanju to to odraditi u najkraćem roku kako bi ove godine imali cjelokupnu vrijednost svih onih koji su učestvovali u borbenim operacijama kao i onih koji su bili u neborbenom sektoru. Za njih znamo da imaju samo jedan bod. Hvala lijepo, gospodine

Gospodin Đakić kaže "Zakon o fondu hrvatskih branitelja iz 2003. godine nije na adekvatan način omogućio rad Fonda". Jednostavno nije točno. Taj Zakon 2003. godine donijet je uz puno učešće i sadašnjega ministra financija, gospodina Šukera. I mislim da je u potpunosti odgovorio na sve ove zahtjeve koji se od njega traže i danas. koje su uslijedile u proljeće 2004. godine bile prvenstveno kozmetičke prirode. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovana gospođo potpredsjednice Vlade. Evo, od kuda početi? Ajde idemo ovako nekako od članova Upravnog odbora. Članovi su gospođa Jadranka Kosor kao predsjednica, Ivan … /Govornik se ne razumije./ član, Josip Đakić zastupnik, Petar Lovrić član, Đuro Dečak, Ivan Posilović, Tomislav Merčep. Ono što je interesantno da se protiv nekih članova znači ovog Upravnog odbora vode određeni sudski postupci ili je Haaški sud, ne znam, zainteresiran za neke osobe. Upravni odbor imenuje i, jasno, razrješava Vlada. Doslovce tako stoji u ovome Zakonu i onda se postavlja pitanje koja je to poruka ovog, ne znam, Upravnog odbora. Što se želi postići imenovanjem određenih članova? I zašto dovesti u pitanje namjere Fonda osobama na kojima je određena, ne znam, nazovimo je to tako, sudska hipoteka. No, to je prvo želim reći. Idemo sada na stranu 16 koja govori o načelima i strategiji ulaganja pa onda se kaže da Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je po svojoj prirodi konzervativan. Imovina Fonda prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, znači ulaže se bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka te za koje garantira Republika Hrvatska do 40% sredstava Fonda u vrijednosne papire država članica Europske unije i drugih država članica OECD-a, do 40% sredstava Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5% ukupne imovine Fonda, do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojima se trguje na burzi ili drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira. Fond je konzervativan. Vjerojatno je najbolje da je tako. Možete riskirati, jasno, uvijek sa dionicama profitirati, ali riskirajući se može i puno izgubiti. Znači politika "step by step" je sigurno za ovu vrstu fonda prihvatljiva. Međutim, zašto sam se javio za riječ? Ovdje strana 4, ja ću to doslovce citirati. "Rezultat procjene i vrijednosti jedne dionice INA-e od tisuću 175,5 kuna i ovdje su kao i kod procjene HT-a uzete u obzir činjenice da dionice INA-e nisu izlistane na burzi, nisu bile dostupne projekciji budućeg razvoja INA-e (poslovni planovi) te je vrijednost umanjena za 10%, što daje fer vrijednosti jedne dionice od tisuću 58 hrvatskih kuna. To daje ukupno vrijednost dionica INA-e koje se nalaze u vlasništvu Fonda od 740 milijuna i 600 tisuća hrvatskih kuna, na osnovu odluke Vlade, itd., donesena na toj i toj sjednici". na fer vrijednosti jedne dionice od tisuću 58 kuna. Odnosno, znači na cijeni 7% INA od 740 milijuna i 600 tisuća kuna. Gospodo, u Fondu vjerojatno, niste vi krivi što fer vrijednost INA po dionici procjenjujete na tisuću 58 kuna. Međutim, treba imati na umu da je fer vrijednost daleko više. Kada bi fer vrijednost INA-e bila za 7% dionica 740 milijuna kuna, to bi bilo naprosto katastrofa kao što je isto tako nije bilo dobro da se 8% "Plive", znači onaj kontrolni paket, proda za 400 milijuna kuna. Ako je to fer vrijednost INA-e, znači tih 740 milijuna kuna za 7% INa-e onda takva prodaja INA-e za taj iznos od tisuću 58 kuna po dionici, ma usuđujem se reći da je gotovo ravna nacionalnoj izdaji, možda još i gore, nacionalnoj sramoti. Kada je u Saboru bila rasprava o redoslijedu i dinamici privatizacije INA-e, a to je bilo pred recimo 15-ak dana, ja sam spomenuo da je, mislim to znamo, nemamo šta spominjati. Onih 25% plus 1 dionica INA-e koja je prodana 2002., znači to je MOL platio 505 milijuna dolara. Ispada znači da danas 2006. za razliku od te 2002. dionice INA-e nisu rasle, tj., da im je vrijednost čak u međuvremenu i blago opala. Jednostavno, gospodo, to nije istina. Istina je sljedeće, ali i nju valja uzeti sa rezervom. Vlada je odlučila prodati, evo Po logici ovog Fonda taj paket onda od tih 15% ne bi vrijedio više od ponižavajućih milijardu i 500 milijuna kuna. a i tu procjenu valja uzeti sa rezervom koju je nedavno izrekao gospodin Laslo Gesti koji je bio predstojnik MOL-a u INA-i, sad se opet vratio doma u Mađarskoj. On je rekao da je vrijednost INA-e u međuvremenu otkad su oni ovdje, od 2002., povećana za barem 50%. Istina je da je vrijeme, jasno, učinilo svoje i da INA danas vrijedi barem dvostruko, što sigurno nije zasluga MOL-a već sigurno drugih razloga. Cijena nafte je skočila, ne znam, ušli su dodatno na tržište Bosne i Hercegovine, pronašli su neke nove izvore, itd. Znači, ako je tome tako, INA vrijedi najmanje 4 milijarde dolara ili 15% INA-e bi trebalo iznositi negdje blizu 600 milijuna dolara. Šesto milijuna dolara puta 5,8 to je negdje oko 3 i po milijarde kuna. Ali rekoh isto tako da taj Gesti koji se vraća u Mađarsku u Budimpeštu, u sjedište Mola može biti na neki način i subjektivan jer je Mol zasigurno životno zainteresiran za INA-u pa i stoga držim da je minimalna vrijednost Fondovog paketa od 7% ne 740 milijuna kuna već oko milijardu 750 milijuna kuna. Samo po toj njegovoj procjeni. Sve ispod toga biti će jako, jako skromno. Po mojim informacijama Vlada računa prodajom 15% INA-e dobiti barem 500 milijuna dolara puta 5,8 to je negdje oko 3 milijarde kuna. da ako vrijede dionice dvostruko više no što su vrijedile, trebali bi za taj paket u Vladi uprihodovati 3,5 milijardi kuna.

tragedija je da '90. godine INA kao i Pliva nisu kupili ne znam Mol, OMV, Octavis, Barr itd., međutim danas su te firme lovina i to je to. HT u kojem branitelji imaju 7% također smo u dobrom dijelu prodali. Vidjeli smo da je dobit državnog proračuna 2006. veća veća za 30% znači dobit u odnosu na 2005., a zašto? Jer najveće hrvatske tvrtke dakako danas u stranom vlasništvu ili dominantnom stranom vlasništvu novac izvlače iz svoje, Istina, ovaj Fond je od HT-a za 2005. kao što su rekli i gospodin Đakić i gospođa ministrica dobio znači Fond je dobio 128 milijuna kuna, ali isto tako se postavlja pitanje koliko je s druge strane milijuna kuna iz takve jedne tvrtke kao što je HT izvučeno u Njemačku. I to direktno, ne zaobilazno kao možda u jednom Brodosplitu. Tu Nijemcima vidimo ne treba posrednik, bitno im je samo čovjek u kojega imaju 100% povjerenja, to je gospodin Mudrinić, koji je vodio privatizaciju HT-a kao hrvatski ministar, odnosno kao direktor te tvrtke. Ja tvrdim ili se zalažem da se zakonom zabrani da po privatizaciji direktori koji vode privatizaciju ostaju na čelu tih kompanija. Zašto? Jer nikada ne znate da li taj posao rade u interesu u interesu stranaca ili Hrvatske države, dok pretpostavljam da uvijek rade u svom interesu što nije daleko vjerojatno od istine. Jasno, u to ne treba niti sumnjati da rade u svom interesu. Prodali smo banke, sada ćemo crkvi dati Croatia osiguranje, nadam se da nećemo Uljanik, a branit ćemo ne znam nekom seljaku da proda… Što si rekao? A branit ćemo nekom seljaku da proda 500 kvadrata neke ne znam njivice. Da.

7% dionica INA-e, 7% dionica HT-a, o procjeni, fer vrijednosti koja je podcijenjena za barem 50%, u ono što oni danas mogu dobiti na tržištu. Da. Mislim nije to jednostavno šala, jer evo ako baš hoćete bojim se i ono što je jedino što me brine to su ove nerealne procjene takozvani fer vrijednosti INA-e, HT-a u kontekstu jasno sutrašnje prodaje INA-e i HT-a, a ja ne bih volio da branitelji ponovo posluže kao smokvin list za bud zašto prodaju INA-e odnosno HT-a. Oni od toga moraju nešto imati. Ne bi bilo dobro da Hrvatska država na tome poslu izgubi, ne bi bilo dobro da na tim poslovima samo posrednici profitiraju i što ćemo onda sutradan naprosto, u što ćemo ulagati uopće te dionice. Dakako, moglo bi se dogoditi da i oni koji donose odluku o privatizaciji također na neki način da se našalim ne bude znamo čime zaobiđeni. Jasno, bez novca od INA-e, od HT-a, od Plive, to je cca 8 do 9 milijardi kuna koje se kani uprihodovati u ovogodišnjem i proračunu za iduće godine. Teško će biti uskladiti mirovine, vratiti tj. obeštetiti umirovljenike, ići u izbore, ali proces privatizacije ovako velikih nacionalnih kompanija kao što je INA, kao što je HT, kao što je Pliva ne smije za sobom povlačiti nikakve repove. Znači, još jedanput za kraj, moja je ocjena da ova vaša procjena vrijednosti jedne dionice INA-e od tisuću odnosno procjene dionice HT-a gdje iskazujete u onih dvjesto i nešto kuna je daleko, daleko od fer vrijednosti i da bi sutradan ukoliko se te vrijednosti ne korigiraju netko mogao u stvarnom smislu te riječi oštetiti Republiku Hrvatsku više nego možda što su to, no što je Hrvatska bila oštećena nekim privatizacijama iz '90-ih godina. Dame i gospodo zastupnici, ova točka dnevnog reda da vas podsjetim se zove Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jer nema područja koje se ne može spojiti sa nekom točkom dnevnog reda, ako to želimo. Tako recimo možemo spojiti da karikiram sa Amerikom jer zrak putuje iz Amerike prema Hrvatskoj i možda i obratno. Pa možemo onda govoriti i o Americi. Prema tome, dajte svodimo rasprave i nemojte se upuštati u neke druge analize jer ću morati primijeniti članak 210. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sada ima ispravak netočnog navoda prvo gospodin Josip Đakić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, ispravit ću jedan neukusan netočni navod gospodina Kajina gdje je ustvrdio da su protiv nekih članova Upravnog odbora Fonda podnesene kaznene prijave ili da se s njima bavi haško tužiteljstvo. To je apsolutno netočno i smatram da u ovom Visokom domu ovakove paušalne ocjene nisu primjerene, da vi sami prozivate i iz novinskih članaka nazivate pojedine članove Upravnog odbora, a niste se razuvjerili u činjenično stanje ili zatražili možebitnu potvrdu o njihovoj nevinosti. To je zapravo degutantno od vas kako nastupate u ovom Visokom domu protiv članova Upravnog odbora Fonda, pa vjerujemo da kada je Vlada imenovala da su izvršene i sve provjere tih članova koji su predložili od strane braniteljskih udruga, tj. od koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata

Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Nije to riječ o procijenjenoj vrijednosti INA-e tržišne nego je riječ o dogovornoj procijenjenoj vrijednost zbog činjenice jer se na temelju cjelokupne procjene plaća dnevna naknada ovome Invest Fondu Erst banke, a kad bi ta naknada bila tržišna onda ne bi bilo 8 do 11 tisuća kuna dnevno naknade nego bi bilo 30 do 40 tisuća kuna. U tome je riječ. Znači nemojmo iz toga izvoditi procjenu, je i Polančec i svi su rekli da nema se prava procjena, odnosno biti će kad na tržište znat ćemo koga je vrijednost dionica INA-e, a ovo što vi govorite znači da bi dnevno daleko više fond plaćao ovome Fondu Erste banke, Invest fondu za ovaj dio. Prema tome, nemojte to miješati. To je bitna razlika i onda s takvim govorom vi idete samo na uštrb ovih koji hoće dignuti cijenu.

navod, a to je da bi dionice Fonda hrvatskog branitelja mogli poslužiti kao smokvin list pri daljnjoj privatizaciji stvarno treba ispraviti jer ovdje stvarno nema puno ukusa, ali moram primijetiti da je točan navod da je upravo IDS poslužio kao smokvin list u koalicijskoj Vladi za rasprodaju upravljačkih prava u velikim kućama. Hvala lijepo. Idemo dalje, u ime Kluba zastupnika HSP-a gospodin zastupnik Vlado Jukić. Izvolite.

Ajde dobro, evo u redu je. Izvolite. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Ako je ovu zamjenu odobrio predsjednik Sabora ja moram prihvatiti tako nešto. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, na žalost iz Vlade nema nikoga, dame Oprostite, ovdje nije podnosila Vlada nikakvo izvješće nego Upravni odbor fonda. Prema tome, ima član Upravnog odbora Josip Đakić je ovdje. Koliko ćete me još prekinuti, a da nisam rekao jednu rečenicu. Na početku da kažem. Moram reći da mi je draže kada ovdje sjedi gospodin predsjednik Sabora nego vi. Izvrsno. Znači gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Moram reći u ime kluba da je samo izvješće o radu fonda korektno napravljeno i to treba biti praksa i ubuduće. najmanje sumnje ne smije biti da se novac hrvatskih branitelja koristi nenamjenski kako je to bio slučaj u 90-tih godinama, sjetimo se onoga famoznog domovinskog fonda iz kojeg je novac izvlačen u korist poneki i nekih hrvatskih tajkuna. Uvjeren sam da to neće jer ne može biti slučaj sa ovim jer zakon iz 2003. koji je potvrđen izmjenama zakona u 2004. godini i ustrojio Upravni odbor koji bi trebao onemogućiti takvo jedno djelovanje. Meni je žao što ovakve teme više ne ulaze u prijepodnevni rad Hrvatskog sabora kako je to bio običaj nekako u prvoj godini mandata našega i ove Vlade, a zadnjih je recimo desetak točaka mi raspravljamo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima o ovoj problematici koja se tiče hrvatskih branitelja, a ja vjerujem da bi hrvatski branitelji drage volje čuli informacije, kvalitetne informacije koje su danas mogli čuti i od potpredsjednice Vlade i od člana Upravnoga odbora fonda gospodina Đakića. To su uistinu dobre informacije neutralno intonirane i to tako treba i biti kao što smatram da i članovi oporbe krajnje dobronamjerno mogu izreći određene ocjene sve sa ciljem da ovaj Fond još uspješnije i kvalitetnije radi tako da će i moje izlaganje biti u tom smjeru, ne treba uopće U ovome izvješću, znači govori se o vrijednosti ovih 2,160 i nekoliko milijuna kuna koliko je trenutno vrijednost odnosno udjela. Ta vrijednost samo da podsjetim bila bi i veća za nekih 300 ili 400 milijuna da je unijeta kompletan iznos dividende HT-a, ovdje smo o tome raspravljali, oko toga se ovdje nismo složili, oporba, SDP, HSP i druge stranke HNS su zastupale stajalište da ta dividenda treba biti prenijeta od trenutka donošenja Zakona o privatizaciji HT-a, odnosno INA-e dok je saborska većina i Vlada, a i dio udruga se sa time složio stajališta je da dividenda pripada Fondu tek od trenutka ustrojavanja Fonda. To je razlika koja vjerujem i danas stoji među nama, samo napominjem da bi vrijednost bila nekih 2,4 milijarde ili 2 i pol milijarde da je i cjelokupna dividenda ušla u fond. Ono o čemu su i predstavnici Upravnoga odbora govorili na otvoreniji način ono što je prikrivenije naznačivala potpredsjednica to su neka otvorena pitanja koja stoje pred ovim Fondom. To je pitanje registra, to je pitanje kriterija izračuna udjela i to je pitanje rokova gdje polako kasnimo. Oko registra ovo što govorim nemojte me demantirati zato što je sve to objavljeno u novinama, zato što su to izrekli ili članovi Društva za upravljanje fonda pa su onda bili demantirani od samoga ministarstva ili su to govorili pojedini članovi upravnoga odbora pa su onda opet bili demantirani od nekoga trećega. Ali u svakom slučaju problem postoji i treba ga riješiti. Ovdje smo i mogli čuti da će on biti riješen. Pa samo da podvučem. To je pitanje znači registra koji nije kompletiran. Trenutno smo došli do nekih 489 tisuća hrvatskih branitelja, neke informacije iz udruga kažu da je ta brojka i veća. Mogli smo pročitati da je radna skupina napravila nekakvu novu podjelu između borbenog i neborbenoga sektora gdje se ta nesrazmjer između borbenog iz neborbenog sektora sada ispravlja ispravlja u korist borbenog, ali je onda to demantirano od strane ministarstva. Znači bilo bi dobro da u nekakvome normalnome roku čujemo i pravu informaciju gdje smo sa tim registrom stali. Drugo. To su kriteriji izračuna udjela u fondu. Da kažem da postojeći kriteriji su izazvali buru nezadovoljstva samih hrvatskih branitelja tako da se i pristupilo, Dal' će ona izaći sa izvješćem naredni tjedan, nadam se da ćemo i to vidjeti, ali u svakom slučaju nije dobro kada između udruga i Vlade sljedi ping-pong prebacivanje odgovornosti tko je donio te postojeće kriterije koji posebno idu u korist neborbenoga sektora odnosno najmanje se vrednuje ona '92., '93., '94., i '95. godina za same hrvatske branitelje koji su bili na ratištu. U svakom slučaju bez obzira tko je sudjelovao u izradi tih kriterija, odgovornost je jasno na Vladi jer je Vlada na svojoj sjednici te kriterije utvrdila. Ali dobro. U svakom slučaju radna skupina bi trebala predložiti ili potvrditi postojeće ili predložiti nove kriterije koje će opet Vlada morati usvojiti. Jasno da je politička odgovornost uvijek na Vladi. Vlada je kriva uvijek bez obzira da li je činio HDZ, SDP ili neka treća stranka. Ono što smo također mogli u novinama pročitati, a govorimo o ovome što se može u medijima vidjeti, zato što pravih informacija nema, a to su ove žalbe i prigovori nekih 15 tisuća takvih prigovora zbog izračuna. To su različiti vidovi nezadovoljstva hrvatskih branitelja koji do dana današnjeg nisu počeli se rješavati. Tako je bilo prije nekoliko dana. Ne znam, možda se nešto promijenilo međuvremenu ali ovdje smo čuli da je rok za rješavanje tih prigovora 30.11. tako da mi imamo još nekih mjesec i 20 za rješavanja ne tisuću i 500, već 15 tisuća zahtjeva. Govori se, u zakonu je predviđeno da se prijenos dionica izvrši minimalno nakon 3 godine od hrvatskim braniteljima od njihovog prijenosa u fond, a podsjećam da je već prošla godina i pol dana. Nas rokovi polako gaze. To možda čak i nije tako primjetno ali bojim se da će fond doći u tjesnac sa vremenom. A jasno da o privatizaciji svih onih ostalih poduzeća koji su bili najavljeni da u ovome trenutku nema niti govora. Jasno uz ova kašnjenja onda kasni i donošenja statuta zaklade. Kao što znamo formirane su dvije zaklade povezane sa ovim fondom, Zaklade hrvatskih branitelja i o stipendiranju djece hrvatskih branitelja. Znači nema još statuta. Treba ih registrirati. A jasno treba onda donijeti i pravilnik o njihovom radu. Znači, ja postavljam ovdje pitanje kako ćemo dodjeljivati stipendije djeci hrvatskih branitelja za ovu školsku godinu kada nemamo niti statuta, nemamo niti pravilnika i bojim se da je ova školska godina za djecu hrvatskih branitelja izgubljena? Bez obzira što se to može negirati. Ali jednostavno je to tako. Treba podvući crtu iza ovoga što je napravljeno, što nije napravljeno dobro, pokušati to ispraviti i ići dalje. Znači da zaključim, možda na iznenađenje nekih klub SDP-a ovo izvješće podržava ali upozorava na neke učinjene greške kao i one koji će iz dosadašnjih odluka proisteći a sve sa ciljem da se pokuša to ispraviti, sve u interesu hrvatskih branitelja. Hvala. Hvala. Ima jedan ispravak. Gospodin Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Ma naime, netočan je navod da ne nabrajam one sve koji su bili netočni, ovaj zadnji da su formirane dvije zaklade. Naime vi kao gospodine Pančić kao bivši ministar hrvatskih branitelja bar bi trebali pratiti ovu tematiku pa bi trebali znati da je osnovana Zaklada i Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja. I to su dvije institucije koje su osnovane i koje će koristiti 1/3 sredstava. Jedna 60 a druga 40% od ove trećine kako bi socijalni i drugi problemi hrvatskih branitelja bili izmireni. Naime, i netočno je ono da se novac u prijašnjem vremenu trošio bez zakonskih okvira. Ja kod sebe imam jedno rješenje od suda kojim se, baš vi, svojem kolegi Kaliniću uskratili pravo na invalidninu i ta presuda je danas, gospodin Kalinić je danas …/Govornik se ne razumije./… sa sredstvima koja ste mu vi oduzeli. To je bilo bez zakonskih okvira. Oduzimanjem. Hvala. Idemo dalje. Klub zastupnika HSP-a, gospodin zastupnik Vlado Jukić, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odmah na početku mogu kazati da će klub Hrvatske stranke prava podržati Izvješće o fondu hrvatskih branitelja iz razloga što je ono i kvalitetno načinjeno a naravno i iz razloga što ono u svom sadržaju je prihvatljivo za nas nas kao klub. Ali ipak dopustite da prokomentiramo sadržaj izvješća. Ono što je važno i bitno naglasiti jest da je ovo prvo Izvješće o fondu hrvatskih branitelja, da taj fond postoji već više od godinu dana i da je zasigurno vrlo zanimljivo i važno vidjeti kako ta novina a radi se o Fondu hrvatskih branitelja, o nečemu vrlo vrijednom i važnom za sve hrvatske branitelje, kako sada stvari sada stoje, kako fond funkcionira. Kao što vidimo iz izvješća, možemo kazati da manje-više stvari stoje onako kako smo s pravom i očekivali. Naravno, kada razgovaramo o samom tijeku događanja onda se valja prisjetiti na neka obećanja dana ovdje u Hrvatskom saboru i tzv. hodogram događanja koji je bio ovdje dogovoren dogovoren i obećan još 6., 4. lipnja 2004. godine kada smo donijeli izmjene i dopune Zakona o fondu. Svi rokovi predviđenih radnji vezanih za fond tada su utvrđeni i obećani od strane predstavnika tada tada Vlade koja je to trebala provesti do kraja prosinca 2004. godine. Kao što vidimo iz izvješća neki dijelovi tih radnji nisu učinjeni ni dan danas a kao što znamo nalazimo se već pri kraju 2006. godine. To nije dobro iz razloga što tako dugo čekanje na izvršavanje svih radnji vezanih za funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja sami po sebi nisu dobri za hrvatske branitelje s jedne strane a s druge strane nepotrebno se kod dijela hrvatskih branitelja stvara dojam kako nekome, neću reći kome, nije toliko stalo do njihovih interesa a naravno ima i prigovora i razmišljanja o tome da se i u tom hodogramu na neki način taj hodogram prilagođava izbornoj godini, predizbornim aktivnostima i svemu onome što zasigurno ne bi smjeli i ne bi htjeli da bude vezano uz pojam prava hrvatskih branitelja. Kada se govori o samom sadržaju možemo reći da je ono kvalitetno napravljeno pod primjedbom da neke stvari jako kasne. Kasni registar hrvatskih branitelja već godinu i nešto dana, za to nema posebnih razloga. Naravno, postoje opravdanja. Kada govorimo o samim postocima mi dobro znamo, dosta smo puta ovdje razgovarali u Hrvatskom saboru kakvo nam je stanje sa popisom birača, sa popisom državljana pa kada usporedimo s tim nekim pokazateljima stanja u našem društvu onda možemo kazati da 96% riješenih problema u registru, znači točnih podataka za hrvatske branitelje vrlo visok postotak i da onaj dio ljudi koji još nisu riješeni i nije toliko veliki ali svakako svaki hrvatski branitelj mora dobiti svoje pravo, do sada ih bude nekoliko, da to bude u javnosti kroz medije prezentirano na sasvim pogrešan način i opet se stvori dojam da hrvatski branitelji nemaju onaj položaj u društvu koji bi svakako trebali imati. Dakle, imam primjedbi na hodogram i predlažem da se taj posao čim prije završi prije kraja ove godine i tada ću naravno ja i moji kolege vjerovati kako nije bilo primisli o nekakvim predizbornim predizbornim taktikama vezanim za ovu problematiku. Pitanje procjene vrijednosti fonda je isto pitanje koje držim da je jako važno. Ono što bih htio ovom prilikom reći da da je to i bilo predmetom rasprave i u našoj stranci i u Odboru za ratne veterane pa i po raznim forumima jer ono je jedno od ključnih pitanja vezanih za smisao postojanja fonda. Ono što želim ovdje naglasiti, žao mi je što nema kolege Kajina, onaj tko se zalaže za procjenu veće vrijednosti dionica HT-a i INA-e u ovom fondu taj se ustvari zalaže za interese Erste Invest društva koje na osnovu svog prava na naplatu naknade od 0230% bi jako voljelo da ta procjena koja je sada 2 milijarde 200 bude dvostruko ili trostruko veća jer bi to značilo da bi njima svaki mjesec dva, tri puta više novca došlo u kasicu prasicu a oni naplaćuju kao što znamo upravljanje fondom. I to je bio jedan od velikih prijepora upravnog odbora fonda i držim da je ova procjena solidna. Ona je manja, to priznaje i Erste i Erste Invest i direktor društva za upravljanje, međutim očito su oni morali pristati na manju procjenu kako bi unatoč natječaju taj posao ipak ipak dobili jer radi se o značajnim sredstvima. Kao što znate, po novinama imamo naslove, u nekim novinama 8 hiljada kuna, 10 hiljada kuna dnevno se daje iz Fonda hrvatskih branitelja. Pa valja kazati da smo radi javnosti, radi nas, da je nekakva prosječna cijena za upravljanje fondom 0,5%. To nisu mali novci. Ovdje je kao što znamo dobio posao onaj tko je ponudio 0238, to je solidna ponuda niska. Naravno, što manja naknada to više ostaje, manje se plaća i više ostaje novaca novaca samim hrvatskim braniteljima. I stoga nemojmo potezati pitanje veće procjene u zatvorenom fondu. Kada dionice fonda budu na burzi onda neka se pokaže stvarna vrijednost. Daj Bože da to bude tri ili četiri puta više, sigurno će biti veća nego što je u ovim procjenama. Ali dok je ovakav oblik fonda i dok se ta naknada plaća svakodnevno u interesu hrvatskih branitelja je a i fonda a to upravni odbor itekako prepoznaje je da ta procjena bude što manja kako bismo što manje iz sredstava fonda plaćali društvo za upravljanje, jer i to 0238 to su ipak značajni novci, radi se o nekoliko milijuna kuna a nemaju baš nekog prevelikog prevelikog posla. Pitanje dividende. Meni je žao što vas, govorili su moji prethodnici o tome, što vas moram izvijestiti da je jučer HVIDRA grada Zagreba podnijela ustavnu tužbu po pitanju dividende HT-a. Kao što znate, ja sam kao zastupnik postavio nekoliko puta pitanje Vladi po tom pitanju, kolega Pančić je o tome, imali smo ovdje raspravu po tom pitanju, bilo je i na odborima pokušaja vjerodostojnog tumačenja, međutim sve to skupa nije dalo nikakve pozitivne rezultate i nažalost moram izvijestiti jer sam informiran da je HVIDRA grada Zagreba podnijela ustavnu tužbu. Ja sam uvjerenja kao što sam uvjerenja bio kroz sve rasprave i pitanja da će ta tužba biti riješena u korist hrvatskih branitelja i da će Vlada Republike Hrvatske morati vratiti novac koji je umjesto u Fond hrvatskih branitelja otišao u državni proračun. Naravno, Vlada se pozivala na svoje tumačenje zakona ali onda se postavlja pitanje vjerodostojnosti stava Vlade koja kaže da skrbi za hrvatske branitelje ponekad i preko svojih mogućnosti a traži, na drugoj strani traži mogućnosti zakonske da ne isplati dividendu fondu nego da ostavi u državnom proračunu. u državnom proračunu. Radi se o preko 100 milijuna kuna i nažalost živi bili pa vidjeli kada Ustavni sud donese pravorijek kako će se, ja se nadam da će to biti vrlo skoro, kako će se osjećati svi oni koji su govorili kako dionice određene za prijenos i njihova dividenda ne pripadaju fondu nego državnom proračunu. Ako je bilo imalo mogućnosti tumačenja zakona a bilo je onda je logično, bar ja tako držim i mi u HSP-u, da Vlada učini potez u korist hrvatskih branitelja a to znači u korist fonda i da te dividende pošalje u fond i da se svi ti prijepori završe. Nažalost, sada će to biti na sudu i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. stvari odvijati. Po pitanju procjene samo bih još upozorio da postoji veliki nesrazmjer. Ovo je jedan od prvih slučajeva gdje su vršene kakove takove procjene. Postoji veliki nesrazmjer kod procjene kod procjene INA-e, on je vrlo realan obzirom na ove sve pokazatelje, međutim kod procjene HT-a i 7% dividendi HT-a postoji ogroman nesrazmjer između cijene za koju je prije nekoliko godina HT prodan u odnosu na procjenu vrijednosti ovu pa i umanjenu. Taj je nesrazmjer preveliki. I ponovo otvaram pitanje hoće li ikada u Hrvatskoj i hoćemo li mi doživjeti i ja kao saborski zastupnik od dvanaest godina, hoću li doživjeti otići u mirovinu ili vidjeti taj famozni ugovor o privatizaciji HT-a pa da vidimo za koje novce i tko je zašto prodao dionice Hrvatskog telekoma u vrijeme kada je imao monopol ozakonjen unaprijed pet godina. Višestruko manja cijena je postignuta nego što je ova minimalna procjena. Postavlja se stvarno pitanje otvaranja te priče sa dionicama HT-a. I ono što je najviše zanimalo i branitelje i javnost i šteta i nažalost da branitelji nisu dovoljno informirani, edukacija hrvatskih branitelja po ovom pitanju je vrlo važna, ja je predlažem i apeliram na upravni odbor Fonda da pokrene značajniji proces edukacije hrvatskih branitelja po pitanju Fonda i dionica Fonda. Postoje mnogo dvojbi, evo danas smo imali prilike, imao sam prilike u pauzi razgovarati sa nekoliko branitelja koji razmišljaju o kupovini automobila, stanova ili nekakvih nekretnina od dionica Fonda. Nevjerojatno je kolika su nerealno velika očekivanja u materijalnom smislu od dionica Fonda hrvatskih branitelja. Zašto? Iz jednostavnog razloga što se nitko nikada nije usudio pa barem u procijenjenom smislu u redovima veličina kazati hrvatskim braniteljima da se tu ne radi o desetinama tisuća EUR-a nego o puno, puno manjim iznosima i da ne trebaju očekivati od Fonda hrvatskih branitelja da će on rješavati da li danas, da li ubuduće da će s tim dionicama moći riješiti neke svoje životne, egzistencijalne probleme. To im treba netko javno i jasno reći, a to je Upravni odbor Fonda kako ne bi se razočarali kada dionice izađu na burzu i kada shvate da te dionice koje su oni očekivali nekakve sume vrijede nekakvih 10, 20 ili možda 25 tisuća kuna. Treba otvoreno i pošteno postupiti i kazati hrvatskim braniteljima da se ne nadaju nekakvim iznosima koji će im u životu ne znam koliko u materijalnom smislu pomoći nego da se radi o velikim novcima ali je puno i branitelja koje Hrvatska država u simboličnom smislu izdvaja njima kao dijelom naknade za ono što su učinili za Hrvatsku državu. I zato predlažem i apeliram da se na neki način edukacija provede hrvatskih branitelja pa ako se potrošilo milijun za slanje obavijesti neka se potroši još 200 tisuća da im se u nekakvoj brošuri pošalju informacije o tome što je dioničarstvo? Što se može očekivati? Pa najviše iz onog razloga jesmo, zbog kojeg jesmo svi bili za to da se tri godine zabrani prodaja dionica, ali moramo tražiti načine da i nakon isteka toga roka ne dopustimo da naglim izlaskom dionica na tržište dođe do njihovog obezvrijeđivanja i da opet netko izvuče korist od hrvatskih branitelja jer tržište je takvo. Dijelom se na to može utjecati i pravovremenom edukacijom hrvatskih branitelja. Objašnjavanjem što je dionica? Kako te stvari funkcioniraju? I što bi oni u svom interesu trebali učiniti a to znači da ne prodaju dionicu kad budu imali pravo raspolaganja dionicama, a mislim ovdje na dionice Fonda, Fonda hrvatskih branitelja. Držim da ta edukacija i informiranje i kroz sredstva javnog priopćavanja ima načina, mora biti puno aktivnija kako bi se izbjegle dvojbe koje svakodnevno susrećemo kod hrvatskih branitelja iz jednostavnog razloga što jednostavno nisu dobro, dobro informirani. Ono što ostavljam kao otvoreno pitanje je pitanje kao što znate temeljem registra hrvatskih branitelja najavljene su i trebale su, navodno su već bile tiskane iskaznice hrvatskim braniteljima kojima će oni to svoje pravo, to svoje pravo ostvarivati. Apeliram da se za one kojima su iskaznice već napravljene, a znam da postoje da im se, koji nisu sporni znači koji spadaju u ovih 96% da im se te iskaznice upute što je prije moguće. Nema razloga za nekakvu odgodu kako bi ljudi mogli mogli raspolagati s dokumentom koji im pripada kao udjeličarima, udjeličarima Fonda jer i sami branitelji će po prvi put dobiti dokument iskaznicu kojom će i drugim prilikama moći iskazati i dokazati svoj status hrvatskog branitelja ne samo kao udio u Fondu nego općenito status hrvatskog branitelja i vrlo su zainteresirani, većina branitelja je zainteresirana da što prije dobije, dobije te iskaznice. Vezano za financijske pokazatelje obzirom da je revizija dala svoje kvalitetno mišljenje, da smo bili upućeni u kompletnu proceduru vezano za financiranje i financije ovoga Fonda revizija je pozitivna. Upravni odbor je prihvatio izvješće. Nije bilo prijepora ni na jednom od dosadašnjih foruma a to znači na sjednicama Upravnog odbora. Nema razloga ne podržati ovo izvješće i poželjeti i nama svima i hrvatskim braniteljima da u sljedećem izvješću brojke koje govore o portfelju Fonda budu barem dvostruko, trostruko veće. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima jedan ispravak gospodin Đakić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, naime ispravljam netočan i apsolutno netočan navod i sumnju kolege Jukića gdje je ustvrdio da hrvatskog, Fonda hrvatskih branitelja prilagođava izbornoj godini. To je apsolutno netočno. Fond ima svojih teškoća sa registrom, a one proizlaze iz vođenja evidencije učešća u Domovinskom ratu kao što postrojbi koje su bile na terenu tako i ureda i uprava za obranu koje nisu svoj posao učinile ili su eventualno podmetale da to ne bi bilo ažurno evidentirano. Hvala. Idemo dalje. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Željko Ledinski izvolite. Oprostite, ima povreda Poslovnika gospodin Jukić. **Jukić, Vlado (HSP)** Jednu samo rečenicu. Kolega Đakić nije ispravio moj netočan navod nego je ispravio moje mišljenje. A ja ću mu evo koristim priliku dostaviti fonogram sjednice od 4.6.2004. godine iz kojeg je razvidno izjava gospođe potpredsjednice Vlade, gospođe Kosor točno rokovi kada će se što obaviti? Obećan je u ovom Saboru pa ću mu dati malo da pogleda da vidi da nije moje mišljenje nego, nego je temeljeno na činjenicama. Pa ja obično toleriram kao što znate ono što i nije ispravak, ali isto tako nije spomenuto ni članak Poslovnika pa onda ajdemo prijeći preko toga. Izvolite gospodin Ledinski. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo dozvolite da u ime Kluba HSS-a kažem nekoliko riječi o prvom poslovnom izvješću o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Klub HSS-a će podržati ovo izvješće koje je evo prvo te vrste poglavito zbog toga što briga o Fondu hrvatskih branitelja mora biti transparentna i jasna jer su hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji najzaslužniji za našu današnju državu u kojoj živimo. I zbog toga i treba redovito dostavljati izvješća Hrvatskom saboru na usvajanje i na raspravu. Po meni osobno Fond bi trebao biti neovisan o bilo kojoj vrsti dnevne politike pogotovo što su u njemu i predstavnici udruga a slažem se da bi sigurno da treba biti i predstavnik Vlade koji bi bio najodgovornija osoba poglavito u funkciji potpredsjednika Vlade. No ubuduće bih volio da kada dobijemo ta izvješća onda ona ne budu na memorandumu Ministarstva nego Fond da bude jedna svoja neovisna institucija i da ima svoj memorandum i da kao takav nastupa prema van. Mislim da je to normalno za očekivati ubuduće, a kažem nemam ništa protiv da to bude resor. Dapače i treba biti predstavnici Vlade. I u tom dijelu evo mislim da bi bilo dobro da ubuduće i onda Fond na taj način pokazuje jedan svoj transparentan rad i da u njemu oni koji odlučuju ne ovise o nikome nego da su odgovorni prije svega tima članovima, svojim braniteljima koji su došli i proizašli iz registra. Pa evo kad govorim o registru onda evo dozvolite da kažem isto tako da i kao branitelj da me smeta to što još ima 21 tisuća 491 netočan podatak u registru, što je stvarno po meni jedan veliki broj. Ne ulazim tko je kriv u to, zašto to nije, da li ne štima matični broj ili nešto. Ja znam da sam ja osobno dobio podatke doma, iako sam mijenjao adresu stanovanja i došlo je na novu adresu. A mislim da je netko trebao voditi brigu o tome da imamo točne podatke i da ne nakon 15 godina od početka rata ili ne znam 12 godina od završetka ratne operacije ili 11 ne znamo točan podatak i tko je bio u borbenom sektoru, tko u neborbenome ovo što su prije, maloprije kolega zastupnik Đapić je govorio o tome i kolega Jukić. Dakle da u tom dijelu bilo bi dobro da znamo točan podatak oko toga. S obzirom da je ovo prvo izvješće i da evo od donošenja izmjena i dopuna zakona iz 2004. godine, evo proteklo je dvije godine, u samom izvješću imamo nabrojeno 6 stavaka o kojima se ono dotiče u tom dijelu da su otvoreni određeni računi kod određenih banaka. Moram reći da bih radio volio da je račun fonda u Depozitnoj banci koja je u vlasništvu naše države, koliko znam postoji samo jedna, a ne u nekoj drugoj. To pogotovo pogotovo mislim da bi bilo dobro. Ali ne kažem, poslovna politika Fonda je poslovna politika onih upravnog odbora koji određuju gdje će to biti. Isto tako ukupna vrijednost, znači portfelja cijeloga je 2,16 milijardi, što je dosta značajno velik portfelj. Ta dividenda koja se očekuje, od koje moram reći da branitelji puno očekuju ona je sada još uvijek na jednome malome postotku, premda vjerujem da ovaj Fond koji odabran je po meni dosta kvalitetan fond. Vjerujem da će on u idućim godinama doprinijeti da ta dividenda bude značajno veća, što je i cilj cijeloga Fonda, jel. Tako da u tom dijelu mislim da je dobro da ona bude što veća i da iz godine u godinu taj Fond dobije i značajniju imovinu. Pošto dio, trećina te imovine ostaje u Fondu jel, a trećina se dijeli tim članovima, ne znam kad će biti podijeljena ta prva trećina, iako je to relativno nevelik iznos, pošto još nemamo točne podatke. A ova trećina koja se dodjeljuje za razvojne i humanitarne i socijalne potrebe bilo bi dobro da smo mogli dobiti sada i nekakve kriterije po kojima će to biti. Mislim da bi to u izvješću bilo dobro za ubuduće imati. Znam da to sad prvi put možda nije bilo moguće. Tako da možemo imati i pokazatelje točne o tome što i kako i na koji način će naši branitelji moći ostvariti dio tih sredstava. Jer to je, 42 milijuna u ovoj godini, u idućoj godini će to biti značajno više. I to je dobro da te podatke imamo kao takove. Isto tako

kažem idućih godina vjerojatno daleko viši. I u tom dijelu vjerujem da će onda kad ti prihodi budu i dosegli određeni iznos koji branitelji od njih očekuju da će onda i opravdati svoje postojanje kao Fond i kao obaveza koja je prema članovima, braniteljima i članovima njihovih obitelji. Evo, ukratko bih time završio sa željom da u idućim godinama Fond ima značajnije prihode, a samim time i naši branitelji. Klub HSS-a će podržati ovo izvješće, uz ove opaske koje sam rekao u onom dijelu da ubuduće očekujemo da Fond i dalje kao samostalna pravna osoba nastupa. Hvala. Hvala. U 17,48 isteklo je vrijeme za raspravu u trajanju od 10 minuta. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovo izvješće, Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji za 2005. godinu mislim da je jako korektno i pošteno napisano i da o samom ovom izvješću kad bi naša diskusija svodila se samo na ovo izvješće da bi trajala minutu, dvi. Međutim, svi mi pokušavamo osvrnuti se na prateće probleme koje prate ovo izvješće i koje eventualno iza ovog izvješća će biti na dnevnom redu. Na Odboru za branitelje ja sam iskoristio gužvu pa sam postavio pitanje direktoru Fonda i našoj potpredsjednici Vlade kad ćemo moći darovati naše udjele, ujedno ispravljam kolegu Jukića ne dionice, nego udjele, zato i 3 godine ne možemo s njima raspolagati, što je napravljeno u interesu, stvarno interesu branitelja. I moram iskoristiti ovu priliku da gospodin Kajin, naš kolega nije korektno raspravljao o ovom Fondu jer ovaj je Fond prvi put ja mislim i jedna od rijetkih točaka koja je donesena da su učestvovali u njemu dvije Vlade, dva saziva Sabora i što se tiče i nadzornog odbora i svega sve je dogovoreno na dvije Vlade i dva saziva Sabora i mislim da nije korektno raspravljati o načinu i ljudima koji su u ovom Fondu na ovaj način. I zato kolegi Kajinu zamjeram. Mislim da je ovo jedna od prilika kad cijeli Hrvatski sabor jednostavno sve kolege i kolegice, bez obzira na oporbu ili vlast, želimo doprinijeti radu ovog Fonda, načinu zbrinjavanja branitelja itd. Da imamo problema, imamo. Imamo problema. Evo, to u ovom izvješću isto to piše. Da zbog netočnih adresa, netočnog JMBG-a nisu neki branitelji dobili zapis o svom udjelu, broju udjela itd. Mislim da su to manje tehnički problemi, da to nije kriv Fond za to. To je vjerojatno neka tehnika u uredima za obranu ili neznam gdje već, prema tome na to treba upozoriti. Tražimo da to jasno i konačno jedanput se riješi, mislim da je vrijeme 11 godina iza rata da se to konačno stavi u kompjutere, da se napravi jedan red u tome i da više do takvih situacija stvarno ne bi trebalo dolaziti. Dalje želio bih napomenuti što se tiče ja sam sa ove govornice prošli put u svom izlaganju rekao da poklanjam svoje udjele Zakladi za školovanje djece branitelja i onda sam postavio pitanje direktoru fonda koji vodi i gospođi potpredsjednici Vlade, koji su mi rekli da ću moći za tri godine kad budemo mogli raspolagati tim udjelima, da ću moći onda izvršiti taj svoj čin koji sam obećao, a i sama potpredsjednica Vlade je rekla da je i drugih ljudi bilo zainteresirano koji bi svoje udjele poklonili toj zakladi za školovanje djece hrvatskih branitelja. Znači koristim i ovu priliku što sam i prošli puta isto istaknuo, da oni koji to žele napraviti saznaju da će to moći napraviti za tri godine, ne sad. Što se tiče radne skupine za kriterije o bodovanju. Vi znate da iz prošle moje diskusije kada su bile o kriterijima za bodovanje da sam bio jako nezadovoljan, ne samo ja, dosta udruga, dosta mojih kolega i kolegica mislimo da to nije pošteno napravljeno i očekujemo evo opet kažem, ne u ovom izvješću, ali tiče se i ovog izvješća. Pa koristim gužvu da podsjetim da bi trebali konačno i dobiti mišljenje te radne skupine da pokušamo što korektnije i što poštenije izvršiti bodovanje naročito ovog ratnog dijela ratnog dijela branitelja i onog koji su bili u pozadini kako se to kaže već jel'. Mislim da je to dio koji očekujemo svi, hrvatski branitelji naročito, a mi samo želimo podsjetiti da su to problemi koje nismo riješili, a očekujemo njihovo rješenje i normalno da očekujemo da to bude napravljeno na način da budemo bar većina branitelja zadovoljni. još bih htio podsjetiti. Dogovor je bio u nekom kontinuitetu i drugih hrvatskih poduzeća u pretežnom vlasništvu države o 7% udjela tih poduzeća, da bi bar na neki način približno mogli znati kada će hrvatski branitelji i ovaj fond moći raspolagati i tim sredstvima da sada ne bi se svelo samo na ovo, da imamo iz ova dva poduzeća koje smo dobili udio 7% i da u budućnosti više o tome ne razmišljamo. A kada smo donosili odluku o fondu bilo je govora o 7 do 10 poduzeća u vlasništvu, većinskom vlasništvu države. Prema tome branitelji očekuju da bar donekle znamo kad će ići i taj dio u proceduru. Daj Bože da vrijednost bude što veća da bi ovaj fond mogao stvarno i zaklada i moram podsjetiti na proljeće da smo čak i na Odboru za ratne veterane požurivali neke stvari da bi kao tijekom ljeta mogli napraviti jedan jasni kriterij i što prije za Zakladu za školovanje djece hrvatskih branitelja. Ja sam i to pitanje postavio na odboru i zamolio na neki način ministricu resornu i koja je ujedno i predsjednica izvršnog odbora, da pokušamo to napraviti što prije, normalno da ne u tri dana i u tri tjedna, da moramo imati jasne kriterije. Međutim po tom pitanju do sada nismo imali javnu raspravu ni u udrugama ni u javnosti tako da se bojim da za ovu godinu je to već kasno, a vjerujte mi ima puno djece hrvatskih branitelja koji nisu u sklopu invalida i mirovine itd. ušli u nikakvu brigu i skrbi djece u ovoj državi, a itekako su ugrožena i nemaju mogućnost za normalan neki život i školovanje. Ja imam upit takvih obitelji, a obično se radi i o djeci gdje su roditelji, tj. otac stradao poslije rata ili umro ili od bolesti i sada nisu, njegova obitelj nije ostvarila nikakva prava i ta su djeca stvarno na rubu, rubu, neću reći bijede ali na rubu egzistencije i gdje bi bila velika pomoć recimo ove naše zaklade koju smo mi zamislili upravo za takvu djecu, trećinu dobiti, da bi pomogli toj djeci. Zato apeliram, kažem ne tiče se rasprave konkretno o ovom dokumentu, da se i s tom zakladom pozabavimo što prije da bi ona bila u funkciji onog za što smo na kraju krajeva i ostvarili ovaj fond i napravili ovaj fond. Mislim da ne postoji klub u ovom Saboru koji će glasovati protiv ovog izvješća, tako i klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovo izvješće. Mislimo da je korektno napravljeno. Eto samo želim ukazati na neke stvari koje bi mi bilo drago da se možda malo brže i malo korektnije rješavaju a nadam se da nije u pitanju nikakav bojkot, nikakvo namjerno neko zabušavanje i zadržavanje stvari. Mislim da je to jednostavno inercija stvari koja u Hrvatskoj državi dosta je usporena u svim sferama pa tako i u ovom dijelu. Prema tome želim vjerovati da na dobrobit svih branitelja i ovo izvješće, o brojkama neću niti spomena govoriti, svi su moji kolege prije rekli. Prema tome naslušali ste se, imate pred sobom. To su brojke koje kazuju svoje. Mi ćemo podržati ovo izvješće i nadam se da ćemo i sljedeće godine i svake iduće godine dobiti isto ovako korektno izvješće i da ćemo moći o njemu raspravljati na ovaj ili sličan način. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene gospođe zastupnice i zastupnici. Izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji o kojem danas raspravimo odnosi se na 2005. godinu i mogu odmah na početku konstatirati da je u izvješću vrlo detaljno i opsežno obrazloženo o svemu što je do sada učinjeno. Da je, budući da je moj kolega Đakić u ime kluba u svojoj raspravi istaknuo sve što je u prethodnom razdoblju učinjeno kako bi Fond hrvatskih branitelja funkcionirao onako kako to branitelji i i od nas očekuju pa bi ja skratila svoju večeras raspravu, ali ipak važno ću istaći: Da je Fond hrvatskih branitelja dobro započeo radom. Da je Zakon o Fondu hrvatskih branitelja dobar zakon, da se dobro provodi i posebno mi je zadovoljstvo što su nalazi revizije financijski pozitivni. A to znači da se s Fondom dobro posluje, na dobrobit i sigurnost svih branitelja. I u potpunosti podržavam Izvješće. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ja svakako mogu reći da podržavam ovo Izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja kao što sam podržavala i osnivanje samoga Fonda. Vidimo da se radi o fondu koji ima jednu imovinu od 2 milijarde i 109 milijuna kuna i da, evo, kao što je potpredsjednica Vlade rekla, da je već sada, znači za ovo od 31. prosinca ta vrijednost narasla na 2 milijarde i 163 milijuna i 163 milijuna kuna što svakako možemo biti zadovoljni. Vidimo da je dobit Fonda za 2005. godinu iznosio 126,4 milijuna kuna i mislim da je ovo zaista dobro da se ovako raspoređuje ovakva dobit, da se reinvestira jedne trećina, znači, 42 milijuna, da se dio isplati, jedna trećina isplati članovima Fonda po udjelu kako oni sudjeluju i da dio se upotrijebi za socijalne, razvojne i humanitarne potrebe kao što smo opet čuli. Znači, da će oko 25 milijuna se upotrijebiti čak za stipendiranje djece hrvatskih branitelja. Mislim da za takav novac zaista se može tu učiniti bitan pomak. Također je vidljivo da u Fondu znači su vrijedne dionice, to su dionice HT-a, dionice INA-e i da već te dionice HT-a se za 2004. godinu donijele vrijednu dividendu od 114 milijuna kuna. Svakako da je ovo sve za izraziti zadovoljstvo i pohvalu. No ja bi htjela ovdje još naglasiti da ovo ustvari je, i nadovezati se na neka druga pitanja koja su prije riješena za naše branitelje kao što je i najniža mirovina po Zakonu po Zakonu o hrvatskim braniteljima, koja je vrlo bitna, a često, a ustvari se vrlo rijetko spominje. Jer sama sam bila u situaciji da mi se obraćaju branitelji koji su sada u teškoj materijalnoj situaciji ali bar evo, kad navrše 60 ili 65 godina imat će mirovinu ukoliko je po drugim osnovima nisu zaslužili, a to je 45% prosječne neto plaće kao što je i starosna mirovina koja će sada biti veća 10 do 30% ovisnosti koliko su sudjelovali u obrani domovine. Zatim, produžen svakako rok i za posttraumatski stresni poremećaj što evo, imam stalno zamolbe hrvatskih branitelja oko rješavanja svojih pitanja u tome. Zatim, zapošljavanje i sve drugo što je već do sada učinjeno, što ustvari pokazuje da se ovoj kategoriji, jednoj osjetljivoj dijelu našega društva, vodi jedna sveobuhvatna i kontinuirana skrb. Ja bi ovdje htjela jedino još reći, vidimo da postoji registar branitelja, hrvatskih branitelja i da je ovdje sad iznesena brojka od 486 tisuća. Ja mislim da ta brojka još uvijek nije konačna jer mi imamo jednu našu brigadu, 131. u Županji gdje imamo dragovoljce koji nisu još ostvarili svoja prava i upravo sada pokušavamo to pitanje njihovo riješiti. Sjećam se i sama sam bila sudionica tih zbivanja u Županji kada se to sve događalo, kada su kupovali za svoje novce metke i kada su bili sretni ako su nešto mogli pronaći i očekujem, evo i nadam se da će se i njihovo pitanje riješiti. Svakako bi ovdje pohvalila i udruge hrvatskih branitelja i u Županji ih ima više koji zaista skrbe o svemu. No nažalost, ipak evo, iznenadi nas, neugodno nas iznenadi, ražalosti i samoubistvo hrvatskih branitelja pa pored ove sve skrbi koje imamo, znači i pored Fonda i pored svih ovih mjera koje sam navela potrebna je i još veća skrb, ali ne samo ministarstva nego znači na svim razinama od lokalne samouprave i cijele zajednice. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U ime Upravnog odbora Fonda, poštovani zastupnik Josip Đakić. želio bih staviti stvarno van svake pomisli da upravni odbor Fonda po hodogramu svojih aktivnosti ne radi kako treba nego da to prilagođava izbornoj godini. Naime, različit ću to još jedanputa da to ne može stajati i nigdje ne stoji jer stvarno veliki trud sa silnim problemima koji su gomilani godinama, a znamo da 10 godina poslije Domovinskog rata nismo imali registar hrvatskih branitelja, nismo imali potpuno dokumentaciju o svima koji su prošli kroz MUP, koji su prošli kroz MORH, koji su bili u borbenom sektoru, koji su bili u neborbenom sektoru, koji su invalidi, koji su dragovoljci. Zakonske odrednice su se mijenjale, a evidencija i matične knjige postrojbi kao i raščlambe koje su vođene kroz zadnjih godina kako bi se saznala točna istina gdje gdje su učestvovali i kada su bili u kojim postrojbama, tek sad može biti kompletna. I ono što se govori o tome kakvi su kriteriji i da bi trebalo ih i mijenjati. Da, radna skupina je radila na tome i ja ću vas upoznati samo sa detaljima jer danas je upravni odbor također raspravljao o novim kriterijima koje je predložila radna skupina i oni se svrstaju da borbeni sektor doživljava pojačanje u vrijednosti i bodovima. I u 3 kategorije za borbeni sektor sa dodatkom da oni koji su sudionici vojno-redarstvenih akcija i borbenih djelovanja po zapovjedi sa razine operativne zone, za … /Govornik se ne razumije./ razdoblje, dan sudjelovanja u borbenim djelovanjima vrednuje se sa 3 boda. Tako da bi se satisfakcija onih koji su bili u pojedinačnim borbenim operacijama 92., 93. godine kada je bilo i primirje, ali su se određene aktivnosti provodile, kako bi bili, tu se radi najviše o dijelu specijalne policije i postrojbi taktičkih skupina koje su u datim momentima iako uz primirje morale aktivno sudjelovati u određenim operacijama. Naime, ovim će se izmijeniti ukoliko će se moći kroz Ministarstvo obrane kao i kroz Ministarstvo unutrašnjih poslova dobit pravovaljane informacije koliko dana i koliki broj ljudi je bio angažiran po zapovijedi na određenom terenu. Ovo je opet još jedan dodatni i veliki posao koji nas čeka ali zbog zadovoljavanja i satisfakcije svih onih koji su izrazili svoje nezadovoljstvo mislim da smo dužni uložiti i taj trud. Kad se tiče zaklade hrvatskih branitelja i njezin statut kao i poslovnik o radu su još dati na sitnu doradu i već drugi tjedan će biti donijeti kako bi se mogli primjenjivati, a u u svrhi, Zakladnoj svrhi govori se o tome da svrha Zaklade ostvaruje, svrha Zaklade… Jel' vi mene se ne čuje./… Drago mi je. Svrha ove Zaklade koja je formirana i zakonski definirana je pružanje i financijske pomoći za životna osiguranja hrvatskih branitelja, pružanje financijske pomoći za teško socijalno ugrožene obitelji hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, pružanje financijske pomoći za zdravstvenu skrb i liječenje teško oboljelih hrvatskih branitelja i članova njihove uže obitelji kao i pružanje financijske pomoći nakon smrti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Pružanje financijske pomoći hrvatskih branitelja i članova njihove uže obitelji za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili pohađanja tečaja za osposobljavanje za određena zanimanja. Pružanje financijske pomoći hrvatskih branitelja i članova njihove uže obitelji zapošljavanje i samozapošljavanje. Pružanje drugih vrsta financijskih pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima se ostvaruje svrha Zaklade. No međutim, u samoj raspravi oko Zaklade i oko Fonda hrvatskih branitelja za stipendiranje hrvatskih branitelja kao i djece hrvatskih branitelja jasno i nedvosmisleno govorilo se o tome i o tome će biti još riječi i sigurno će biti upotrijebljeni kriteriji koji govore o nekakvom imovinskom cenzusu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji ne bi trebao prelaziti od tisuću devetsto devedeset pet kuna po članu obitelji. Tada bi taj hrvatski branitelj mogao dobivati određenu pomoć kroz ovu Zakladnu svrhu kao i kroz ovaj Fond za stipendiranje. Još uvijek mogu reći da puno posla kako bi se svi usaglasili, kako bi većina bila zadovoljna iako znamo da će pojedinci uvijek biti ti koji su nezadovoljni, ali ako većina, 95% hrvatskih branitelja kroz ove sve forme, kroz ovaj Fond, kroz ovu Zakladu i kroz ovaj Fond za stipendiranje školovanja bude zadovoljan bit će nam na čast i bit ćemo svi skupa zadovoljni jer njihova egzistencija i budućnost će biti zagarantirana. Evo, toliko o Fondu i vjerujem da drugi tjedan već se donosi Statut i Poslovnik o Zakladi kao i o Fondu za stipendiranje te pravilnici kao i novi kriteriji koji će biti primijenjeni u vrednovanju borbenog i neborbenog sektora. Na zadovoljstvo svih onih korisnika mogu reći da je dok god Registar sa datumom koji je definiran, a to je i dat da se do 30.11. odgovori svim hrvatskim braniteljima na njihove prigovore, tek tada se može prionuti izradi iskaznica članovima članovima Fonda hrvatskih branitelja sa vrijednostima udjela koje posjeduju i dostaviti na kućne adrese, prije toga nema mogućnosti za izradu iskaznica dok nije kompletan posao gotov. I ono što želim reći da do 12.4.2008. godine je rok do kada se ne mogu udjeli otuđiti, a kada se budu i mogli otuđiti pravo i i prioritet u otkupu udjela ima Fond hrvatskih branitelja, u 24 sata mora odgovoriti ili sa pozitivnim odgovorom da želi kupiti te dionice ili da mogu prodati trećim osobama na slobodnom tržištu. Želim reći da je sve definirano kroz zakonske okvire i da ne može doživjeti nikakvu sudbinu onoga Hrvatskog domovinskog fonda jer s njim još nismo raščistili niti vlade koje su bile prije niti Vlada Ivice Račana ni nitko nije poduzeo nikakve mjere ni aktivnosti protiv bilo kakovih otklona od zakonskih okvira, nego i danas još uvijek se borim sa zajedno sa članovima Predsjedništva HVIDRA-e kako bi riješili i taj problem koji je nastao i koji je bio prema onima koji su se učlanili i koji svoje udjele uložili u Hrvatski domovinski fond. Ovaj Fond je transparentan, jasan i svim zakonskim odrednicama osiguran.